Благодаря, господин Председател. Предложение на народните представители Валентин Николов и Димитър Бойчев. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде § 30: „§ 30. Създава се чл.70а: „Чл. 70а. На лице, което не изпълни задължение по чл. 30, ал. 9 или 10, се налага имуществена санкция от 500 лв. на тон върху количествата запаси, предмет на нарушението.“ По § 21

и от тежки горива спрямо същия период през предходната календарна година. 2. „Затрудняване на доставките“ е всяко затруднение, дори временно, водещо до значително намаляване на доставките от енергийни продукти по приложение А, глава 3.4 от Регламент (ЕО) № 1099/2008 г. и тежки горива или до съществено повишаване на цената им на световния пазар, което може да причини сериозни смущения в икономическата и стопанската дейност на страната и/или на друга държава – членка на Европейския съюз. 3. „Значимо прекъсване на снабдяването“ е съществено и внезапно намаляване на снабдяването с енергийни продукти по приложение А, глава 3.4 от Регламент (ЕО) № 1099/2008 и тежки горива за Европейския съюз или за отделна държава – членка на Европейския съюз, независимо дали това е довело до приемането на решение от Международната агенция по енергетика за отпускане на запаси за ползване. 4. „Кризи от местен характер“ са ситуации, които може да доведат до съществено и внезапно намаляване и/или временно прекъсване на снабдяването с енергийни продукти по приложение А, глава 3.4 от Регламент (ЕО) № 1099/2008 и тежки горива, породено от извънредни събития на територията на страната, включително в резултат на временни технологични и/или други затруднения, удовлетворяването на които няма да се отрази съществено върху общото количество запаси от нефт и нефтопродукти по чл. 2, ал. 1 и върху възстановяването на задължителния им минимум. Кризите от местен характер не включват ситуациите, произтичащи от промени в цените на енергийните продукти по приложение А, глава 3.4 от Регламент (ЕО) № 1099/2008 и тежки горива. „Потребление на територията на страната“ са общите количества нефтопродукти по чл. 2, ал. 1, доставени в границите на страната за енергийна и друга употреба. Потреблението включва доставките за промишлеността, транспорта, домакинствата и други битови нужди. 6. „Производител на нефтопродукти“ е местно или чуждестранно физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец, както и негови клонове, които са произвеждали на територията на страната през предходната календарна година тежки горива и нефтопродуктите, включени в чл. 2, ал. 1, и са използвали за собствени нужди и/или са реализирали нефтопродукти на националния пазар. „Възложител на производство на нефтопродукти“ е местно или чуждестранно физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец, както и негови клонове, които са възлагали през предходната календарна година производство и преработване на територията на страната на тежки горива и нефтопродукти по чл. 2, ал. 1 и са използвали за собствени нужди и/или са реализирали нефтопродукти на националния пазар. 8. „Вносител“ е местно или чуждестранно физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец, както и негови клонове, които са осъществявали внос на територията на страната през предходната календарна година на енергийни продукти по приложение А, глава 3.4 от Регламент (ЕО) 1099/2008 и тежки горива. 9. „Лице, осъществявало вътрешнообщностни пристигания“ е местно или чуждестранно физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец, както и негови клонове, които са осъществявали вътрешнообщностни пристигания на територията на страната през предходната календарна година на енергийни продукти по приложение А, глава 3.4 от Регламент (ЕО) № 1099/2008 и тежки горива. 10. „Икономически оператор“ е лице, което осъществява икономическа дейност с енергийни продукти по приложение А, глава 3.4 от Регламент (ЕО) № 1099/2008 на територията на друга държава – членка на Европейския съюз, и е задължено и/или е оправомощено да изпълнява функции по националното законодателство на съответната държава – членка, въвела Директива на Съвета 2009/119/ЕО. 11. „Задължено лице“ е икономически оператор, който създава, съхранява, обновява и възстановява със свои средства и за своя сметка запаси за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти като част от общото количество запаси за извънредни ситуации на Република България. 12. „Съхранител“ е юридическо или физическо лице, което е регистрирало склад по реда на чл. 38 на територията на страната и/или има необходимата правоспособност за осъществяване на съхраняване на нефт и нефтопродукти в други държави – членки на Европейския съюз. 13. „Добавка“ е химическо вещество, различно от въглеводород, което се добавя към даден продукт с цел промяна и подобряване на свойствата му и/или получаване на крайния продукт. 14. „Биогорива“ са течни или газообразни горива, използвани в транспорта и получени от биомаса, като „биомаса“ е биоразградимата част от продуктите, отпадъците и остатъчните продукти от селското стопанство, включително веществата от растителен и животински произход, горското стопанство и свързаните с него сектори, както и биоразградимата част от промишлените и битовите отпадъци. 15. „Вътрешнообщностни пристигания“ са доставки на енергийни продукти по приложение А, глава 3.4 от Регламент (ЕО) № 1099/2008 и на тежки горива, представляващи пристигания по смисъла на чл. 3, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 638/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. за статистиката на Общността, свързана с търговията със стоки между държавите членки, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3330/91 на Съвета, наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 638/2004“. 16. „Вътрешнообщностни изпращания“ са доставки на енергийни продукти по приложение А, глава 3.4 от Регламент (ЕО) № 1099/2008 и на тежки горива, представляващи изпращания по смисъла на чл. 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 638/2004. 17. „Склад“ е всеки отделен стационарен резервоар и прилежащите му инфраструктура и съоръжения, предназначен за съхраняване на нефт и нефтопродукти, без тръбопровод, резервоар на въздухоплавателно, шосейно, мореплавателно и речно транспортно средство, пътна и железопътна цистерна и цистерна на търговец на дребно (бензиностанция). 18. „Физическа достъпност“ са правила за разполагане и транспортиране на запасите, с които се гарантира тяхното отпускане за ползване или действителна доставка до крайните потребители и пазари при условия и в срокове, които водят до намаляване на евентуални проблеми в снабдяването. „Създаване на запаси от нефт и нефтопродукти“ е дейност по тяхното закупуване, доставяне, приемане за съхраняване съгласно изискванията на този закон или предоставяне по договор за заем и/или договор за влог с цел достигане на определеното ниво съгласно чл. 17, 20. „Съхраняване на запаси от нефт и нефтопродукти“ е дейност по тяхното поддържане в съответното количество и качество, при подходящи технологични условия и в състояние на непрекъсната готовност за ползването им. 21. „Обновяване на запаси от нефт и нефтопродукти“ е дейност по замяна в съответното количество и качество на запаси преди изтичане срока на съхраняването им или в изпълнение на изискванията на нормативни актове и стандарти за качество, без да се нарушават определените нива, освен в случаите по чл. 37, ал. 5. 22. „Възстановяване на запаси от нефт и нефтопродукти“ е дейност по тяхното закупуване, доставка, приемане за съхраняване или предоставяне по договор за заем и/или влог с цел достигане на определеното ниво съгласно чл. 17, ал. 1 след тяхното ползване по реда на чл. 46 – 51. 23. „Ползване на запаси от нефт и нефтопродукти“ е дейност на задължено лице, съхранител или на агенцията, с която на територията на страната се употребяват по предназначение запаси от нефт и нефтопродукти, променяйки тяхното състояние, или се извършва разпоредителна сделка с тях в полза на трети лица. 24. „Търговски запаси“ са запаси от енергийни продукти по приложение А, глава 3.4 от Регламент (ЕО) № 1099/2008 и тежки горива, съхранявани от задължените лица за гарантиране непрекъснатостта и ритмичността на търговския процес, като тези запаси са отделни от запасите за извънредни ситуации. 25. „Централна структура за управление на запасите“ е орган или служба на държава – членка на Европейския съюз, на която са предоставени правомощия за закупуване, поддържане и/или продажба на запаси от нефт и нефтопродукти, включително запаси за извънредни ситуации и целеви запаси. 26. „Делегиране“ е действие на лице, имащо задължения за създаване и съхраняване на запаси, с което то възлага на друго лице съхраняване на част или на всичките запаси, които са му били определени. 27. „Международни морски бункери“ са бункерните доставки по Приложение А, т. 2.1.5 от Регламент (ЕО) № 1099/2008.

подпозициите съгласно т. 2, буква „е“ от допълнителните забележки на глава 27 от Комбинираната номенклатура. 30. „Предходна календарна година“ е календарната година, за която са използвани данните за потреблението или за нетния внос и вътрешнообщностните пристигания на територията на страната и въз основа на които са изчислени необходимите количества запаси, които трябва да бъдат поддържани или на действително наличните запаси към даден момент. 31. „Повторно“ е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което е наложено наказание за същото по вид нарушение. 32. „Оперативни запаси“ са работни запаси от нефт, суровини за рафинериите, тежки горива и нефтопродукти по чл. 2, ал. 1, съхранявани от задължените лица за гарантиране сигурността и нормалното функциониране на основните им дейности, като тези запаси са отделни от запасите за извънредни ситуации и от търговските и от търговските запаси. 2. Създава се § 1а: „§ 1а. За целите на този закон се прилагат и понятията по приложение А, глава 3.4 от Регламент (ЕО) № 1099/2008.“ 3. Параграф 2 се изменя така: „§ 2. Този закон: 1. въвежда изискванията на Директива на Съвета 2009/119/ЕО от 14 септември 2009 г. за налагане на задължение на държавите членки да поддържат минимални запаси от суров нефт и/или нефтопродукти (ОВ, L 265/9 от 9 октомври 2009 г.) и Директива за изпълнение (ЕС) 2018/1581

1099/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката за енергийния сектор, по отношение на актуализациите на годишната и месечната статистика за енергийния сектор (OB, L 292/3 от 10 ноември 2017 г.)“.

предложението на Комисията за създаване на нов § 30 с текст съгласно Доклада на Комисията; редакцията, предложена от Комисията за текста на § 21, който става § 31; и предложението на Комисията за отхвърляне на § 22 по вносител. Гласували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

Тези препоръки са част от така наречения европейски семестър – процедура, при която се извършва подробен анализ на плановете на всяка страна за бюджета, за макроикономически и структурни реформи. Неминуемо този анализ включва и оценка от страна на Европейския съвет за това какво е свършено и какви са предизвикателствата пред всяка страна. В лишен от емоции, в бюрократичен тон Европейският съюз ни казва важни неща, важни неща, за които, за съжаление, в нашата страна не говорим достатъчно или не говорим на достатъчно добро ниво. Както винаги докладите на Европейския съюз са плод на най различни интерпретации. В нашата медийна среда, където огромна част от медиите се надпреварват да хвалят правителството, той е оповестен като успех. В малко медии истината е написана и това е, че този доклад прави на пух и прах непрекъснатите претенции и розовите сънища на нашето управление. И понеже и днес се появиха членове на Министерския съвет и други, които обясняват, че това, което пише, всъщност не значи това, което казва, ние от парламентарната група на БСП искаме да оповестим пред Вас и пред българските граждани какво точно пише в Доклада на Европейския съвет. Естествено, този доклад започва с кризата с COVID-19, но на много места е написано, че установените проблеми за България датират от преходните години. Първи цитат от Доклада: „Делът на хората, изложени на риск от бедност или социално изключване, беше висок още преди кризата, а социалните трансфери успяха да намалят бедността само в ограничена степен.“ Какво означава това? Това означава, че държавата е безсилна пред ширещата се бедност! Всяка година се хвалите с рекордни бюджети, но какво от това, че по сметката на държавата има пари, когато джобовете на хората са празни! Говорите за милиарди непрекъснато на хора, които често търсят 10, 20, 30 лева, за да закърпят месеца или да си платят сметките. И не всички хора, защото в Доклада е записано ясно, цитирам: „Неравенството по отношение на доходите в България беше сред най-високите в Европейския съюз, а ефектът на данъчните и осигурителните системи върху неговото намаляване – сред най слабите в Съюза.“ Казано на език, който всички ще разберат, включително тези, които обясняват на българските граждани, че не могат да четат, България е страна на много бедни и малко богати. Водената политика прави богатите все по-богати, а бедните си остават бедни. Преминаването от едното състояние към другото не се влияе от държавната политика, която е определена от Европейския съюз като една от най-слабите в Съюза. Всъщност тук трябва да допълним европейските автори – преминаването от бедност към богатство в България рядко се влияе от собствения труд и качества! С много усилия и преодолявайки хиляди пречки, определена група хора успява да оцелява и дори да създаде някакъв приличен стандарт. Но големият успех остава резервиран за други, той е практически невъзможен без подкрепата на властта, без компромиси със собствените принципи, без да делиш плодовете на собствения си труд, на собствения си бизнес, на собствените си идеи с някои от характерните политико икономически структури, формиращи родната ни олигархия. Неспособността на правителството да проведе каквато и да е качествена реформа е отбелязано на много места в Доклада. И в областта на образованието, където европейците евфемистично казват, че има поле за подобряване. И по отношение на електронното правителство, където, по оценка на европейските ни партньори и приятели, напредваме твърде бавно – тук може да добавим: а харчим твърде бързо. Стотици милиони са хвърлени в това електронно правителство, което видяхме и виждаме на какво ниво е. И по много други теми, с които призовавам българските граждани сами да се запознаят с Доклада. Те ще го разберат – няма нужда някой да им го превежда. Но понеже в стремежа си за оцеляване правителството прегръща хаотично различни идеи – от намаляване на ДДС, откраднато оттук и там, за което и Вие не можете да се разберете помежду си, до създаването на държавни предприятия в различни области, то Докладът ни казва ясно и защо дори и идеите, за които говорите, да са добри, те ще бъдат неминуемо превърнати в поредна схема за грабеж и източване на средства и преразпределение на бизнеси. Защото правоприлагащата система на България е неефективна, тя не успява да усмири ненаситния апетит на силните на деня, тя не може да накаже злоупотребилите и да осъди ясно и безапелационно крадливите и корумпираните, когато те имат протекции. Записано е в този доклад, но ние си знаем – срамният мониторингов механизъм, който е доказателство какво точно мисли за нас развитият свят, не изглежда да бъде свалян. Само преди месеци, насред местните избори ни убеждавахте в обратното. Министърът на правосъдието се закани, че ще подаде оставка, ако механизмът не бъде свален до края на мандата на Комисията Юнкер. Юнкер си замина – Кирилов е още тук! Истината е, че действията на този министър определено нямат кой знае каква тежест. Но от това дали ще изпълни заканата си да си подаде оставката ще разберем дали поне думите му имат някаква тежест за него самия! Както и да е, с Кирилов или без Кирилов подписът на председателя на Съвета на Европейския съюз е поставен под документ, в който пише, цитирам: „В рамките на този механизъм Комисията продължава да наблюдава съдебната реформа в България и борбата с корупцията.“ Тя, Комисията, я наблюдава корупцията в България вече 13 години. Но докога ще я наблюдаваме ние? Всяка сутрин в 8,00 часа ли ще я наблюдаваме, или през ден, или докато се опитаме да преброим нулите на някой хвърчащ лист или кръчмарска салфетка, за да видим кой на кого осигурява пълен съпорт?! Съпорт е чужда дума, която значи подкрепа. Съпорт даже звучи брюкселски! Тя би могла да бъде извадена от този доклад, само че е много далеч от брюкселските стандарти! Пълен съпорт няма кой да осигурява там, където има действащи институции. Вижда се от Доклада, че не напредваме нито на йота в борбата с корупцията и че има още много какво да се желае от прословутата съдебна реформа. Вижда се и от този доклад, вижда се от нас, вижда се от българските граждани, сигурно ще се види даже от онзи вертолет, с който щели да се пръскат пари по жълтите павета! Не се вижда само от компетентните институции, не се вижда от главния прокурор, а докато той не прогледне, ние с Вас можем да продължим да говорим и Брюксел да продължи да пише доклади. Той каза, че този филм вече го е гледал! И ние сме го гледали! А краят му е много тъжен. Действието в края му се развива в чужбина – там, където българите са решили да търсят откраднатото си бъдеше, там, където са избягали от завзетата им държава! Мониторингът може да продължи, може и да не продължи. Проблемите, засегнати в него, обаче остават! И едно нещо е сигурно и не подлежи на интерпретация – това правителство и Вашето мнозинство е напълно неспособно да ги реши!

„Преходни и заключителни разпоредби“. Комисията подкрепя вносителя за наименованието на подразделението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 23 да бъде отхвърлен.

на издадените разрешения за съхраняване на запаси за извънредни ситуации в друга държава – членка на Европейския съюз, се удължава до 30 юни 2020 г., ако в срок до 16 април 2020 г. задължените лица представят на агенцията съгласие по чл. 18, ал. 4, т. 5 и анекс към договора по чл. 18, ал. 5, т. 2 със срок не по-дълъг от 30 юни 2020 г. (3) Срокът на издадените разрешения за замяна се удължава до 30 юни 2020 г.“ Тук искам, господин Председател, да направя поправка:

имате ли изказвания? Няма. Преминаваме към гласуване. Първо ще подложа на гласуване

с „2010“. Гласували 100 народни представители: за 77, против няма, въздържали се 23. Предложението е прието. Сега подлагам на гласуване редакцията на § 24, който става § 32 с приетите вече предложения за заместване. Моля, режим на гласуване

Заповядайте, господин Николов.

на комисията от 9 ноември 2017 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1099/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката за енергийния сектор, по отношение на актуализациите на годишната

Предложението е прието. Сега подлагам на гласуване новосъздадените параграфи със съответната преномерация, която следва от отхвърлянето на предните два. Гласували

относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства, № 002-01-15, внесен от Министерския съвет на 2 април „На свое редовно заседание, проведено на 14 май 2020 г., Комисията по енергетика обсъди и гласува Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства, № 002-01-15, внесен от Министерския съвет на 2 април 2020 г. На заседанието присъстваха от Министерството на енергетика: господин Жечо Станков – заместник-министър, господин Станислав Станков – директор на дирекция „Природни богатства“, госпожа Цвета Милева – началник-отдел в дирекция „Природни богатства“. Мотивите към Законопроекта бяха представени от господин Жечо Станков. Необходимостта от разработване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства е обусловена от няколко основни причини. На първо и основно място това е новата нормативна уредба в областта на концесионирането и по-специално – влизането в сила през януари 2018 г. на новия Закон за концесиите. Концесиите за добив на подземни богатства са изключени от обхвата на Закона за концесиите, поради което влизането му в сила доведе до празнота в нормативната уредба по отношение на осъществявания от министъра на енергетиката контрол по изпълнение на концесионните договори за добив на подземни богатства, както и по отношение изменението на действащи концесионни договори. Към 13 декември 2019 г. действащи са 539 договора за предоставяне на концесии за добив на подземни богатства. През 2011 г. със създаването на единен орган по управление на подземните богатства беше въведен единен подход при определяне на държавната политика за разпореждане с подземните богатства, приложима за цялостния процес, обединяващ фазите на търсене, проучване и експлоатация, както и управление на минните отпадъци; ясно регламентиране на отговорностите за изготвяне и провеждане на държавната политика и стратегия в областта на управлението на подземните богатства на Република България, като част от икономическата политика на държавата. В резултат на натрупания от единния орган по управление на подземните богатства практически опит при осъществяване на нормативно предвидените процедури по предоставяне на права за подземни богатства бяха установени някои непълноти в нормативната уредба, които, от своя страна, обусловиха необходимостта от нейното прецизиране. С предложения законопроект се регламентират конкретни срокове за откриване на производството по предоставяне на разрешение за търсене и проучване или за проучване на подземни богатства, съответно за предоставяне на концесии за добив на подземни богатства; предвидени са конкретни срокове за провеждане на отделните етапи от процедурата по предоставяне на разрешение/концесия за добив, включително детайлно са регламентирани конкурсните/тръжните процедури за предоставяне на права за подземни богатства; предвидени са конкретни разпоредби относно доказване наличието на управленски и финансови възможности на кандидатите за предоставяне на разрешения за търсене и проучване или за проучване на подземни богатства, или на концесия за добив на подземни богатства; предвидени са разпоредби, регламентиращи възможността за изменение на действащи концесионни договори за добив на подземни богатства, както и разпоредби, уреждащи последиците от прекратяване на концесионни договори за добив на подземни богатства, включително условия и ред за предаване и приемане на обекти на концесия при прекратяване на концесионните договори. С предложения законопроект – чл. 23, изчерпателно са уредени основанията, при чието наличие кандидат за предоставяне на разрешение или на концесия не се допуска до съответното производство. съответствие с изискванията за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за предоставяне на официални удостоверителни документи на хартиен носител е предвидена служебна проверка за удостоверяване на някои от обстоятелствата. С цел осигуряване на ефективно управление на подземните богатства и недопускане на умишлено блокиране на отделни находища на подземни богатства се регламентира възможността за прекратяване на концесионен договор за добив на подземни богатства в случаите, при които концесионерът в продължение на 3 години от влизането в сила на договора не е започнал добив на подземни богатства по причини, за които той отговаря (например не е предприел необходимите процедурни действия пред компетентния орган по опазване на околната среда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда; не е предприел необходимите процедурни действия за смяна на предназначението на земи, покриващи съответното находище и други). С Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017

и независимост на страната, диверсификацията на източниците и маршрутите за доставка на природен газ за България. Посоченият приоритет, съответно стратегическата цел могат да бъдат осъществени чрез продължаване на проучванията за природен газ в дълбоко Черно море. Предвид спецификата на дейностите по търсене и проучване на нефт и газ в дълбоки води, се предвижда възможност срокът на разрешението за търсене и проучване на нефт и газ в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона в Черно море да бъде удължен до две години след изтичането на сроковете по чл. 31, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Така ще се осигури достатъчен период от време за изпълнение на ефективни търсещо-проучвателни дейности, включително прокарване на проучвателни сондажи, съответно интерпретиране на получените данни, насочени към откриване на нови находища. В последвалата дискусия народният представител Таско Ерменков зададе въпрос относно наличието на конкретна информация относно броя на заетите лица в минно-добивния сектор. Господин Николай Вълканов отговори, че броят им е около 80 хиляди човека. След приключване на дискусията и въз основа на проведеното гласуване Комисията по енергетика със 17 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства, № 002-01-15,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Винаги, когато този закон се подготвя в Министерския съвет за някакви промени и влиза за разглеждане в пленарната зала, ние от „Атака“ следим и се надяваме да влязат промени, които да направят регламентацията коренно различна по отношение на някои от подземните богатства, които чужди фирми извличат от България, изнасят от страната по един абсолютно безобразен начин. Преди години концесионната такса за добив на злато в България беше един С триста зора – и Борисов беше изключително горд с това, концесионната такса беше увеличена, но пак под 2%. Това е действащият процент и в момента – смешно, жалко и унизително, защото в много африкански страни концесионната такса за подобен предмет на дейност е 15, 20, 25, стига и до 40%. Никой не може да му хване края, никой не може да направи сметката какво печелят – това е друга насока, в която този закон трябва да бъде променен. За такава дейност в България на едни фирми, които щедро спонсорират някои български спортове, наясно сме кои и за какво говорим, които замърсяват околната среда, които използват технологии, изключително нещадящи българската природа, от българските Зелени или природозащитници по тези теми и по тези въпроси нито дума. И така продължаваме злато да газим, бедни да ходим. Ако от „Атака“ в настоящия момент не го правим, ние сме внасяли и сме правили подобни опити в това отношение – Законът да бъде подобрен, ако не го правим сега, то е с ясното съзнание, че може да стане единствено с политическата воля на управляващите, каквато, виждаме, политическа воля в момента няма. И така, уважаеми колеги, тези промени са половинчати, те са недостатъчни, може в някаква степен да дисциплинират концесионерите в България, може да въвеждат известни ограничения за тях с оглед на сроковете, в които да осъществят заданието, което имат, но основното, най-важното, най-същественото, което би било радикално, което би било решително като промяна на българския стандарт, е да се промени Законът

златни запаси – така е било в историята, в хилядолетията, така е и в момента, и в настоящия момент

първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства, № 002-01-15, внесен от Министерския съвет на 2 април 2020 г. (Голяма част

Господин Михов, може би трябва да смените пулта. И господин Миховски има проблем…

Съобщения за парламентарен контрол за 22 май 2020 г., петък: 1. Заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика Марияна Николова ще отговори на един въпрос от народния представител Димитър Данчев. 2. Заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева ще отговори на два въпроса от народните представители Иво Христов; и Александър Паунов и Георги Гьоков. 3. Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще отговори на един въпрос от народния представител Станислав Станилов. Станилов. 4. Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев ще отговори на четири въпроса от народните представители Георги Михайлов; Нона Йотова; Георги Свиленски, Христо Проданов и Георги Йорданов; и Мария Цветкова. Цветкова. 5. Министърът на околната среда и водите Емил Димитров ще отговори на три въпроса от народните представители Джевдет Чакъров; Любомир Бонев и Крум Зарков; и Станислав Станилов.

министърът на културата Боил Банов – на два въпроса от народните представители Теодора Халачева; и Васил Антонов и Чавдар Велинов; - министърът на икономиката Емил Караниколов – на един въпрос с писмен отговор от народния представител Полина Цанкова-Христова; министърът на околната среда и водите Емил Димитров – на два въпроса с писмен отговор от народните представители Георги Стоилов; и Георги Стоилов министърът на младежта и спорта Красен Кралев – на един въпрос от народния представител Никола Динков; - министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева – на два въпроса от народните представители Кристина Сидорова; и Полина Цанкова-Христова. Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини се отлагат отговорите на: - едно питане от народните представители Иван Валентинов Иванов и Любомир Бонев към министъра на околната среда и водите Емил Димитров; - един въпрос от народния представител Иван Валентинов Иванов към министъра на околната среда и водите Емил Димитров; - три въпроса от народния представител Кръстина Таскова към заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика Марияна Николова; към министъра на здравеопазването Кирил Ананиев; и към министъра на земеделието, храните